**Šeks, Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku. 5. Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije, zapažanjima od značaja za razvoj energetskog tržišta tržišta i javnih usluga u energetskom sektoru, analizi energetskog sektora, te ostvarenju proračuna Agencije za 2005. godinu. Sukladno članku 25. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije dostavilo je Izvješće. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu. Izvješće ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje. Predsjednik Upravnog vijeća, predstavnik predlagatelja, Tomo Galić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici. Prije svega vas pozdravljam ispred Hrvatske energetske regulatorne agencije i dozvolite mi da u kratkim crtama iznesem glavne odrednice Izvješća o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2005. godinu kao i svoja osobna zapažanja u proteklom periodu. Hrvatska energetska regulatorna agencija dužna je jedanput godišnje podnijeti Hrvatskom saboru izvješća o svom radu, a osobito o zapažanjima koja su značajna za razvoj energetskog tržišta i javnih usluga u energetskom sektoru, analize energetskog sektora i ostvarenju proračuna Agencije za prethodnu godinu. Cjelovito izvješće o radu Agencije usvojilo je Upravno vijeće Agencije na 34. sjednici održanoj 25. srpnja 2006., a u ovome kratkom sažetku iznosim samo najznačajnije sadržaje i naglaske navedenog izvješća kao i neka osobna zapažanja u radu Agencije u proteklom razdoblju. Hrvatski sabor je krajem 2004. donio novi Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti koji je stupio na snagu u prosincu 2004., a kojim je Agencija osnovana kao pravna sljednica Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti. Hrvatski sabor je 20. svibnja donio odluku o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Upravnog vijeća Agencije. U srpnju 2005. godine Upravno vijeće Agencije je uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske donijelo statut Agencije te je Agencija upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Upravno vijeće Agencije je u listopadu 2005. imenovalo ravnatelja Agencije, Upravno vijeće Agencije je u prosincu 2005. godine imenovalo i rukovoditelje odjela u Agenciji. Tijekom 2005. godine Upravno vijeće Agencije donijelo je i opće akte neophodne za rad Agencije te je u studenom iste godine usvojen i proračun Agencije za 2006. godinu. Upravno vijeće Agencije tijekom 2005. održalo ukupno 20 sjednica donoseći odluke o svim pitanjima iz djelokruga rada Agencije sukladno Zakonu o regulaciji energetskih djelatnosti i statutu Agencije. Nadalje, Agencija je tijekom 2005. pripremala i razrađivala i aktivno surađivala na izradi više zakona, podzakonskih propisa i pravila bitnih za organizaciju energetskog sektora i tržišta te davala stručna mišljenja i prijedloge na propise kojima se uređuju odnosi u energetskom sektoru te uređuju druga pitanja u organizaciji energetskih djelatnosti i tržišta. Najviša razina aktivnosti, a time i suradnje u pogledu izrade i donošenja pravnih propisa odvijala se prema Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Agencija je tijekom 2005. nastavila s aktivnostima na međunarodnom planu kroz regionalno udruženje energetskih i regulatornih tijela, suradnju s drugim regulatornim tijelima i sudjelovanje u radu europskih foruma za električnu energiju i plin. Tijekom 2005. godine doneseno je više zakona i podzakonskih propisa bilo izmjenama postojećih bilo donošenjem novih akata. Sukladno Zakonu o tržištu električne energije sa 1. siječnjem 2005. otvoreno je tržište električne energije za kupce s godišnjom potrošnjom iznad 20 Također sukladno odredbama Zakona o tržištu električne energije hrvatska elektroprivreda je tijekom 2005. godine osnovala hrvatskog koperatora tržišta energije koji obavlja reguliranu djelatnost organiziranja tržišta električne energije kao javnu uslugu. Izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina detaljno je definirana dodjela koncesija za distribuciju plina kao i načini određivanja minimalne veličine distribucijskog područja. Zakonom o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom ostavljen je pravni okvir za sveobuhvatno i organizirano poslovanje sektora toplinarstva. Tijekom 2005. godine započele su aktivnosti na izradi i donošenju svih podzakonskih akata vezanih za obnovljive izvore energije i kogeneracije. Detaljan prikaz stanja tržišta električne energije prirodnog plina, toplinske energije, nafte i naftnih derivata u Republici Hrvatskoj, dinamika njihova otvaranja tržišta te usporedba sa stanjem i cijenama na međunarodnom tržištu dani su u samom izvješću. Ovom prigodom iznosimo samo najvažnije. Razina otvorenosti tržišta električne energije, odnosno uvjet i stjecanja povlaštenosti i ostvarenja prava promjene opskrbljivača za kupce električne energije u zemljama članicama Europske unije te zemljama pristupnicama i kandidatima Rumunjske i Bugarske, odnosno Turske pokazuje da je u 10 zemalja tržište u potpunosti otvoreno, u 12 zemalja je otvorenost tržišta veća od 50%, a u ostatku je ispod te razine. Danas razina otvorenosti tržišta električne energije u Republici Hrvatskoj temeljem zakonske odredbe u otvaranju tržišta kupcima s potrošnjom većom od 9 megavat sati, a mjereno udjelom u ukupnoj potrošnji električne energije iznosi oko 15%. Adekvatno uvjeti za stjecanje statusa povlaštenog kupca plina u Republici Hrvatskoj propisani su Zakonom o tržištu plina, razina otvorenosti tržišta prirodnog plina mjereno udjelom u ukupnoj potrošnji plina u Republici Hrvatskoj je oko 50%. Izvješće o ostvarenju proračuna Agencije za 2005. godinu priloženo je izvješću Agencije. Agencija je ostvarila značajnu razliku između planirani i ostvarenih prihoda što je posljedica neispunjenja zakonskih obveza energetskih subjekata za pravovremenom dostavom odgovarajućih financijskih izvješća, a koja Agenciji služe kao osnovica za obračun naknade. Uspoređujući planirane i ostvarene rashode vidljivo je da je i tom segmentu napravljena značajna razlika između plana i ostvarenja istog. Razlog za to za to je taj što je Agencija osnovana i punim kapacitetom počela raditi sredinom, odnosno tek u drugom dijelu 2005. godine te nije mogla na vrijeme pripremiti i razviti sve planirane aktivnosti. Naravno planiranje budućih rashoda temeljit će se na poznatim veličinama, odnosno konkretnoj dokumentaciji iz prethodnog perioda poslovanja te će i odgovarajuće razlike u budućnosti biti znatno manje. Prema odgovarajućem mišljenju revizora financijska izvješća o svim značajnim aspektima prikazuju realno i objektivno financijski položaj Agencije na nad 31. prosinca 2005. kao i saldo fonda na navedeni datum. Financijska izvješća su izrađena prema zahtjevima uredbe i pravilnika o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija kao i odredbama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti i statuta Agencije. Prikaz financijskog izvješća Agencije za 2005. godinu kao i nalaz neovisno od revizora o provedenoj reviziji tog financijskog izvješća nalaze se u prilogu predmetnog izvješća. I kao zaključno želim reći sljedeće. Tijekom 2005. ostvarene su pretpostavke za organiziranje i kadrovsko popunjavanje Agencije. Daljnje kadrovsko popunjavanje Agencije uslijedilo je u 2006. tako da na današnji dan Agencija ima 36 zaposlenika. Time se ostvaruje ključna obveza organizacijske i stručne izgradnje energetskog regulatornog tijela sukladno Zakonu o regulaciji energetskih djelatnosti. Međutim, kroz razdoblje od osnivanja Agencije do danas stekli smo i određena iskustva na koja se kao predsjednik Upravnog vijeća Agencije želim osvrnuti u interesu boljeg i djelotvornijeg rada Agencije u budućnosti. Naime, Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti iz prosinca 2004. definirani su poslovi i regulatorne nadležnosti te okvir organizacija i djelovanja Agencije. U ovom trenutku smatram da nije potrebno preispitivati taj osnovni regulatorni okvir i sadržaj, odnosno obuhvat poslova i nadležnosti Agencije budući da se za to još nisu stvorili odgovarajući uvjeti. Naime, pregovori sa Europskom unijom za područje energetike su u tijeku i eventualne nužne dodatne obveze ili dorade definirat će se kroz taj proces. To znači da će u završnoj fazi toga procesa eventualno biti potrebno izvršiti odgovarajuće izmjene i dopune danas važećih energetskih zakona i podzakonskih propisa. Iako je agencija funkcionirala i izvršavala svoje glavne zadaće sukladno postojećem Zakonu o regulaciji energetskih djelatnosti uz određene poteškoće u radu ono na što moramo ukazati a što držim da već danas možemo i moramo učiniti je otkloniti do sada uočene nedostatke organizacije i svakodnevnog djelovanja i rada agencije koji su i navedeni u predgovoru predmetnog izvješća. Činjenica je da u 2004. godini u vrijeme donošenja novoga Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti unatoč postojanja ranijeg Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti nije bilo nikakvih iskustava u pogledu organiziranja i funkcioniranja energetskog regulatornog tijela s tridesetak zaposlenih stručnjaka u Republici Hrvatskoj. Zbog toga nije bilo niti moguće donijeti takvo zakonsko rješenje koje bi stvorilo adekvatan okvir da se na duže vrijeme osiguraju uvjeti za kvalitetno svakodnevno funkcioniranje agencije. Uostalom, vrlo sličan razvojni put prolazila su i još uvijek prolaze i druga regulatorna tijela u regiji ali i regulatorna tijela zemalja članica Europske unije starih i novih. Stoga temeljem svih stečenih zapažanja i iskustava iz dosadašnjeg rada agencije kao regulatornog tijela temeljem provedene analize važećih propisa za energetski sektor i energetska tržišta u Republici Hrvatskoj ali i temeljem odgovarajućih saznanja o ragu drugih regulatornih tijela predlažem da se izvrši nužna i neophodna korekcija u svezi organizacije i djelovanja agencije odnosno izmjena onog dijela važećeg Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti kojim se definira organizacijski okvir i način rada agencije. Zahvaljujem na pozornosti. li izvjestitelji odbora? Ne. Otvaram raspravu. Za Klub zastupnika IDS-a poštovani zastupnik Valter Poropat. Izvolite!

kolegice i kolege! S obzirom da je agencija osnovana kao univerzalna pravna slijednica Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti a temeljem odluke o određivanju energetskog instituta "Hrvoje Požar" za pripremu i obavljanje stručnih poslova za potrebe Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti koju je donijela Vlada Republike Hrvatske agencija i Energetski institut "Hrvoje Požar" iz Zagreba sporazumno su utvrdili da je svrhovito nastaviti kontinuitet dosadašnjega rada odnosno da treba završiti sve započete aktivnosti s ciljem osiguranja stručne potpore do potpune uspostave novog ustrojstva i organizacija rada agencije. Međutim, kroz razdoblje od osnivanja agencije do danas stekla su se određena iskustva na koja se predsjednik Upravnog vijeća agencije koji je ovdje danas s nama prisutan osvrnuo a u interesu boljeg i funkcionalnijeg djelovanja agencije. Naime, Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti iz prosinca 2004. godine definirani su poslovi i regulatorne nadležnosti te okvir organizacije i djelovanje agencije. Predsjednik upravnog vijeća agencije smatra da u ovom trenutku nije potrebno preispitati regulatorni okvir djelatnosti odnosno poslove nadležnosti agencije jer se još nisu ostvarili uvjeti za stvaranje novog regulatornog okvira. Naime, potrebno je istaći da su i okvir regulacije i nadležnosti energetskih regulatornih tijela i inače predmetom uređenja odgovarajućeg zakonodavstva dakle direktiva odnosno smjernica i uredbi Europske unije s kojima je hrvatsko energetsko zakonodavstvo u znatnoj mjeri usuglašeno što je vrlo bitno. S druge strane, pregovori s Europskom unijom za područje energetike su u tijeku i eventualne nužne dodatne obveze i dorade definirat će se kroz taj proces. To znači da se u završnoj fazi toga procesa eventualno biti potrebno izvršiti odgovarajuće izmjene i dopune danas važećih energetskih zakona i podzakonskih propisa i pravila te će u skladu s tim izmjenama i dopunama biti potrebno uskladiti organizaciju poduzeća i tržišta u energetskom sektoru te provesti i odgovarajuću izmjenu i dopunu Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti. Ono što je nužno i na što treba ukazati je nužnost otklanjanja do sada uočenih nedostataka u okviru organizacije u svakodnevnom djelovanju i radu agencije. Stoga, temeljem zapažanja i stečenih iskustava u području funkcioniranja agencije kao regulatornog tijela te provedene analize važećih propisa u ovoj djelatnosti predlaže se da se izvrši nužna i neophodna korekcija u svezi organizacije djelovanja agencije odnosno onog dijela važećeg Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti kojima se definira organizacijski okvir agencije. I zaključno, predložene promjene su ključne za osiguranje budućeg kontinuiranog samostalnog i neovisnog rada agencije. Ukoliko promjene ne bi bile provedene u dogledno vrijeme može doći u pitanje funkcioniranje agencije u vršenju javnih ovlasti koje su joj date temeljem zakona što bi za posljedicu moglo imati usporavanje ili možda čak i blokiranje procesa restrukturiranja energetskog sektora u Republici Hrvatskoj. Takvo stanje i njegove posljedice na kraju bi mogle imati negativan utjecaj na proces pregovora sa Europskom unijom za područje energetike čime bi se obezvrijedili svi do sada učinjeni napori na restrukturiranju restrukturiranju energetskog sektora, otvaranju tržišta i njegovim usklađenjem s regulativom Europske unije. Sukladno tome, Klub IDS-a podržat će ovo izvješće Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2005. godinu. Hvala.

Poštovani gospodine potpredsjedniče! Evo, dozvolite nekoliko riječi. Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije uključuje zapažanja koja su od značaja za razvoj energetskog tržišta kao i javnih usluga u energetskom sektoru. Također to izvješće uključuje i analizu energetskog sektora o čemu ću nešto više reći. Svakako s očekivanjem da u narednom izvješću ta analiza energetskog sektora bude sveobuhvatnija i cjelovitija. Također u okviru ovog izvješća prikazan je proračun agencije za 2005. godinu. U cjelini ovo izvješće realno ocrtava stanje u energetskom sektoru u Republici Hrvatskoj tijekom 2005. godine a svakako uz dopunu onog dijela koji se odnosi na analizu energetskog sektora u narednom izvješću očekujemo da ćemo Hrvatskom saboru kad raspravljamo o ovim važnim temama energetske sigurnosti i energetske budućnosti Republike Hrvatske imati cjelovitiji uvid u sve one probleme, teškoće koje su pred nama i za koje očekujemo da ćemo kroz sve institucije hrvatske države, Vladu, ministarstvo, HEP rješavati probleme koji su važni i koji trebaju omogućiti nesmetani gospodarski razvoj Republike Hrvatske kroz dostupnost energetskih resursa u potrebnim količinama. Iz svega toga sasvim jasno da će klub HDZ-a poduprijeti ovo izvješće, no međutim treba također naglasiti jednu činjenicu koja je uočena u dosadašnjem radu Hrvatske energetske regulatorne agencije a odnosi se uz određene nedorečenosti Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti. S obzirom na brzu dinamiku izmjena u ovom području zakonodavni, usklađivanja sa direktivama mi ćemo morati i s time je suglasna i Vlada Republike Hrvatske kao i Ministarstvo gospodarstva da se pristupi potrebnim izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti koji bi onda trebao omogućiti i modernizaciju upravljačke strukture kao i sve ono što je potrebno da se u okviru Hrvatske energetske Hrvatske energetske regulatorne agencije odvijaju svi oni procesi važni za regulaciju i upravljanje energetskim tržištima u Republici Hrvatskoj. Ovo izvješće sastoji se od nekoliko ključnih dijelova. U izvješću broj 1, u izvješću a), dane su osnovne informacije o zakonodavnom okviru regulacije energetskog sektora i energetske djelatnosti. Naglašeni su zadaci Hrvatske energetske regulatorne agencije u području izdavanja, oduzimanja dozvola za obavljanje energetske djelatnosti, regulaciju cijena, nadzor nad tarifnim sustavom za usluge elektroenergetske djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge. Nadzor nad tarifnim sustavom u sektoru prirodnog plina a također posebna pažnja poklonjena je svim onim pitanjima koja su vezana uz sudjelovanje u postupku izrade i donošenju pravnih propisa, davanju mišljenja, suglasnosti, odobrenja, odluka, rješenja, rješavanju sporova kao i zaštitu Međunarodna suradnja je itekako važna zadaća odgovornosti i nadležnost Hrvatske energetske regulatorne agencije i u tom smislu poklonjena joj je odgovarajuća pažnja. U dijelu b), danas su zapažanja koja su značajna za razvoj energetskog tržišta javnih usluga no međutim malo više bi govorio o ovom dijelu c), koji se odnosi na analizu energetskog sektora i vjerujem da je to onaj dio izvješća koji će u narednom razdoblju zahtijevati određena unapređenja, modifikacije kako bi svi oni koji čitaju ove važne dokumente imali bolji uvid u sve ono i što se dešava u energetskom sektoru. U okviru tog djela analize energetskog sektora kvalitetno i dobro i potpuno je obrađeno tržište električne energije i tu ja bi rekao nemamo primjedbi. Tržište prirodnog plina također je izloženo na 7 stranica, sa svim onim važnim aspektima koji su vezani uz to vrlo brzo i dinamično tržište. Proizvodnja, distribucija i opskrba toplinskom energijom ima određeni prilog no međutim tržište nafte i naftnih derivata koje je itekako važno u okviru ovog izvješća zastupljeno je sa 1/3 stranice i to u svakom slučaju nije dobro, nije prihvatljivo i ne odražava značaj tog dijela energetskog sektora u ukupnom energetskom tržištu i ukupnom energetskom sustavu Republike Hrvatske i to na neki način upućuje i na rad Hrvatske energetske regulatorne agencije. I o tome morate voditi računa. Svi ovi važni dijelovi ukupnog energetskog sektora zaslužuju odgovarajuću pažnju i to se mora vidjeti u okviru ovog izvješća koje na neki način upućuje da one osobe koje su nadležne za taj dio izvješća ali i za taj dio energetskog sektora koji je vezan za tržište nafte i naftnih derivata nisu dali svoj prilog kako bi to trebalo uraditi. Evo nekoliko opservacija koje držim da su korisne. Uz proizvodnju električne energije vodeći računa kako proizvodnja kontinuirano raste a izgradnja novih resursa resursa kreće ali nedovoljnom brzinom i dinamikom i to je pitanje koje zaslužuje našu posebnu pažnju. Ukupna instalirana snaga na pragu elektrana u Republici Hrvatskoj je tri

odnosi se na osnovna obilježja rada termoelektrana kojima upravlja HEP proizvodnja d.o.o. To je starost naših termoelektrana, naših proizvodnih jedinica čija prosječna starost je gotovo 38 godina. Niska energetska učinkovitost proizvodnih jedinica i velika instalirana snaga proizvodnih jedinica na lož ulje upućuje na dijagnostiku stanja u tom važnom segmentu. ili unatoč visokoj prosječnoj starosti raspoloživost proizvodnih jedinica je visoka što je rezultat ne samo redovitog održavanja nego bi rekao kvalitetnog održavanja zahvaljujući činjenici da Republika Hrvatska u tom energetskom sektoru ili posebno u elektro-energetskom sektoru ima čitav niz važnih važnih poduzeća, institucija, koje su u stanju ali ne samo kvalitetno održavati te objekte u Republici Hrvatskoj nego ono što posebno skrećem, važno je na sposobnost tih institucija da su prisutniji na međunarodnom tržištu kako bi svoja iskustva i znanja o održavanju tih objekata nudila kao oblik usluga koji treba povećavati, servisne usluge i prihode hrvatskog gospodarstva. U sljedećih 15 godina očekuje se izlazak iz pogona preko tisuću 100 megavata termoelektrana zbog isteka životnog vijeka i to je jedna važna činjenica koju treba istaknuti, koje trebamo biti Iz tog je razloga kao i zbog stalnog porasta potrošnje tijekom 2005. donesena važna odluka o započinjanju izgradnje dvaju novih proizvodnih objekata "Lešće" i blok L razumije./… Zagreb. No međutim moramo biti svjesni koji su odnosi snaga. Tisuću 100 megavata izlazi iz pogona idućih 15 godina. Sada počinjemo sa izgradnjom ovih objekata čija instalirana snaga je Nešto o tržištu prirodnog plina i dobavi i potrošnji prirodnog plina u Republici Hrvatskoj, to je tema koja zaslužuje pažnju. pažnju. Domaća proizvodnja u 2005. godini za potrebe tržišta Republike Hrvatske iznosila je ukupno 1.837 milijardi kubičnih metara od čega je u Panonu proizvedeno 1.392 milijardi kubičnih metara. U sjevernom Jadranu 0.445 milijardi kubičnih metara prirodnog plina. Uvoz prirodnog plina u 2005. godini od ruskog Gasproma iznosio je 1.134 1.134 milijarde kubičnih metara plina ili 7,6% više nego u 2004. godini. Ono o čemu treba voditi računa a o tome smo malo i jučer razgovarali. Dobavni pravci prirodnog plina i nafte moraju biti diverzificirani. Ne mogu pripadati isključivo jednom dobavljaču jer to nas dovodi dovodi u poziciju energetske nesigurnosti, energetske ovisnosti i to su mehanizmi preko kojih se može upravljati i sa sposobnostima hrvatskog gospodarstva u cjelini. Toga moramo biti svjesni. Dalje, za trajno rješavanje pitanja dostatnosti, stabilnosti i pouzdanosti opskrbe plinom nužna je provedba predviđenih planova izgradnje plinskih transportnih sustava, njihove modernizacije, ali svakako kad se radi ovako važno godišnje izvješće koje je vezano uz analizu energetskog sektora treba voditi računa i o nekim važnim energetskim projektima koji su u pripremi ili koji su na bliskom horizontu. Spomenut ću samo neke od njih jer zaslužuju našu pažnju i naš aktivni odnos prema njima. Evo možda glavni ključni plinski projekti: projekt Nabuco koji treba omogućiti diversifikaciju dobavnih pravaca kako bi se u cjelini smanjila ovisnost isključivo o ruskim plinskim izvorima usmjeravanjem i aktiviranjem Kaspijskih izvora koji su do sada uglavnom bili vezani preko ruskih dobavnih pravaca. Projekt Nabuco je projekt koji ima veliku potporu Europske komisije i povjerenik za energetiku Europske komisije je jedan od ljudi koji vodi, ubrzava i daje dinamiku ovom projektu. međutim njegova realizacija vezana je uz koridor koji je sjeverno od Republike Hrvatske i zaobilazi Republiku Hrvatsku sa vrlo velikim značajnim instaliranim transportnim plinskim resursima. U tom smislu itekako treba na vrijeme voditi računa da se uspostavi veza sa tim koridorom. No međutim … /Govornik se ne razumije./ … koji je za Republiku Hrvatsku izuzetno važan i uspostavljen je odgovarajući konzorcij i u kojem će Hrvatska imati vrlo aktivnu i važnu ulogu zahtijeva određeno dinamiziranje jer je konzorcij čak i bez hrvatskih partnera započeo financiranje određenih projekata i studija i ako se na vrijeme ne potpiše Sporazum o razumijevanju može se dogoditi da sjevernojadranski «LNG» terminal bude napravljen bez našeg sudjelovanja. Svakako nadamo se da se to neće dogoditi. To se neće dogoditi ali nikad nije loše upozoriti na dinamiku kretanja tih projekata kako ne bi slučajno zakasnili. I još na kraju jedan važan projekt vezan je uz paneuropski koridor, naftni Konstanca Trst. Osobno sam imao prilike obići taj koridor od Konstance pa prema zapadu. On je ovaj čas blokiran određenim međudržavnim problemima ne bih želio niti je trenutak niti vrijeme ulaziti u detalje, ali mudrom politikom Republika Hrvatska može zaobići te prepreke i aktivirati paneuropski koridor koji je zaista naš energetski, strateški interes. I evo dozvolite zaključno Klub HDZ-a prihvaća izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije. To je prvo. I drugo, očekuje se da će Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva sukladno potrebama pristupiti u suradnji sa Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom uz potporu Vlade Republike Hrvatske sa izmjenama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti kako bi se organizacijskom, pravnom i svakom drugom obliku mogao unaprijediti u narednom razdoblju rad Hrvatske energetske regulatorne agencije. Hvala. Hvala lijepa. U ime Kluba HSLS-a gospodin zastupnik Zlatko Kramarić. Izvolite. udaljen je od mikrofona/ … dame i gospodo. Klub zastupnika Hrvatske socijalnoliberalne strane prihvaća izvješća Hrvatske energetske regulatorne agencije za izvještajno razdoblje a uz predmetni izvještaj i na temelju spoznaje o aktivnosti ove državne agencije slobodni smo iznijeti i neka mišljenja odnosno prijedloge za zaključke za ovu raspravu. HERA je, samo da podsjetimo osnovana nakon što je usvojena strategija reforme energetskog sektora u Republici Hrvatskoj kao regulatorna agencija. Regulatorna u smislu vodeće uloge u postupku demonopolizacije demonopolizacije odnosno liberalizacije energetskog sektora a s ciljem zaštite državnih interesa, interesa dobre energetske politike u Republici Hrvatskoj, ali i, i prije svega interesa građana od varljivih, pristranih, nerazvidnih postupaka koji dolaze prilikom prelaska s monopolističkog na tržišno poslovanje u ovom sektoru. U ostvarenju svoje misije zamišlja se da HERA vodi propisane aktivnosti u suradnji sa energetskim subjektima u energetskom sektoru, a da odluke donosi neovisno od … /Govornik se ne razumije./ … stavova postojećih energetskih subjekata koji imaju monopolistički položaj. Upravo na ovu činjenicu želimo skrenuti pozornost budući da su se kroz medije pojavili određeni napisi o ovisnosti neovisnih agencija u Republici Hrvatskoj od društva s monopolističkim položajem, a građani i dalje prigovaraju monopolističkom ponašanju pojedinih subjekata. S obzirom na činjenicu da energetiku koriste uistinu svi građani ove zemlje kao i svi gospodarski subjekti upućujemo zahtjev Agenciji da postupa onako kako to zahtijeva njen osnivački akt i sukladno smislu svog osnivanja te da štiti korisnike energetike od želje energetskih subjekata koji bi dalje željeli zadržati monopolistički položaj. Držimo da je ovaj naš stav koristan za Republiku Hrvatsku i za sve njene građane i gospodarske subjekte pa i za same energetske subjekte jer čim prije se sami okrenu svome poslovanju u demonopoliziranom položaju onda će biti, onda mogu biti hrabriji i sposobniji da se nose sa konkurencijom koju će svakako donijeti tržišno poslovanje. Zvuči paradoksalno ali mislim da upravo smisao ove Agencije pomaže i onima koji do sada imaju ovaj monopolistički položaj. Od energetskih subjekata koji se bave distribucijom prirodnoga plina, energenata na koje se oslanja energetika Republike Hrvatske u slijedećih četrdesetak dolaze ozbiljna upozorenja da se s donošenjem tarifnog sustava za prirodni plin nedopustivo kasni, a to je izravno u području rada ove agencije i da posljedica te činjenice da je nepovoljni poslovni položaj distributera plina koji rezultira gubicima u poslovanju. Gubici u poslovanju iz tako subjektivnih razloga i mogući stečaj subjekata koji obavljaju javne djelatnosti kao što je distribucija plina događaji su koje se mora po svaku cijenu izbjeći jer mogao bi narušiti sigurnost opskrbe prirodnim plinom na lokalnom području. Tada nam je sam, što bi rekla pjesma “Uzaludan trud svirači“ graditi transportni sustav ako neće biti onoga koji će taj plin i moći distribuirati. Pri požurivanju donošenja tarifnoga sustava za prirodni plin upozoravaju distributeri da se ne bi smjeli dogoditi oni propusti koji su uočeni kada je bio relativno na brzinu donesen tarifni sustav za distribuciju topline. Mislim da ne bi bilo loše da nešto učimo i na vlastitim greškama i ono što smo napravili prilikom donošenja jednoga tarifnoga sustava da sada ako je ikako moguće da to izbjegnemo. Mislimo mi u Klubu da je potrošeno previše vremena, da su podneseni svi kvalitetni prijedlozi i da su istekli zakonski rokovi i da barem što se nas tiče ne postoji opravdanje da se tarifni sustav za prirodni plin ne donese u korist opet kažem svih subjekata ali prije svega kupaca i distributera. Hrvatska zajednica ali i cijeli svijet suočen je sa problemom opskrbe planetarnoga energetskog krvotoka različitim energentima. Problem sigurne opskrbe mi dobro znamo može izazvati i izaziva određene ratove i da cijena pojedinih energenata među njima i plina da prilično vrtoglavo raste. Činovnici u Europskoj komisiji su prije izvjesnoga vremena kroz ovakve i druge izvještaje su se suočili s tim porastom cijena plina i struje u prošloj godini i možemo pročitati da njihovom iznenađenju nije bilo kraja. Budući da su u tijeku, a pred nama su i novi koraci u reformi energetskog sektora s ovoga mjesta i ovom prigodom upućujemo zahtjev Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji da u okviru svojih obveza i ovlaštenja poduzima sve kako bi se zapriječilo događaje koji bi mogli dovesti do povećanja cijena energenata za krajnje korisnike, a uzrok bi bilo kako nesmotreno pripisivanje prije svega tarifnoga sustava kakav nekonkurentan model darivanja tržišta i kakva nedovoljno snaga regulacije monopolnog položaja i što kažem više nije moguće. Stoga predlažemo također da Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva zajedno sa Agencijom izradi dokument kojim bi se sagledalo mogući kritični utjecaj na cijenu energenata za krajnje korisnike i razradilo strategiju upravljanja rizicima za cijenu energije. Ali ovo za kraj ipak dajemo punu potporu ovom izvješću. Hvala.

gospodine predsjedniče Vijeća, kolege i kolegice. Kad gledate ovo Izvješće ove godine o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije i prethodnih godina Vijeća izuzev što se godine pomiču malo se toga mijenja. Usput moram kazati i ono što sam kazao kad se već za ovom govornicom mislim da sam govorio o tome Vijeće za regulaciju energetskih djelatnosti koje je bilo prethodnica ovoj Agenciji je brojilo čini mi se sedam članova, kako smo malo prije čuli ova Agencija već ima 36 ljudi. 36 ljudi, ja sam zadnji put govoreći o tome govorio da mi imamo u ovoj djelatnosti, u ovoj grani gospodarstva ogromni broj stručnjaka, stručnih organizacija i da ne vidim ni jednog razloga da se stručne podloge rade u samoj Agenciji, nego se one mogu naručivati od tih istih stručnih organizacija. Nisam baš siguran da sada kompletiranje na Agenciji ako je to kompletan broj do 36 ljudi se nešto posebno događa u smislu onoga čak i u Izvješću predsjednika Vijeća Vijeća piše da je sa određenim institucijama napravljen dogovor i ugovor o izradi nekakvih stručnih radova koji su nužni ovoj Agenciji. Znate, mi smo prisiljeni na određene ja bih tako rekao sistemske mjere, pa i agencije i vijeća zbog toga što nas Europa traži to od nas, a pitanje je zapravo što imamo kao stvarno stanje. Naime, prije smo imali tu jednu drugu agenciju. I šta mi imamo? Imamo HEP ili proizvodnju HEP-a kao osnovnog isporučitelja energije odnosno proizvođača energije preko distribucije. Opet HEP-ove, imamo i INA-u, imamo PLINACRO i koga imamo još? Kakvo je to tržište koje mi imamo? Mi u ovom, u ovoj djelatnosti, u energetskoj djelatnosti imamo monopol, htjeli to ili ne priznati. Vjerojatno je to i u mnogim drugim zemljama, Vjerojatno je to i u mnogim drugim zemljama, a najgore je još ako taj monopol svedemo i na dobavljače energije koji to rade za neke druge potrošače i za sami HEP. Naime, mi imamo dobar dio i uvozne energije. Prema onome kako sam ja informiran izgleda da to je tako i to je veliko pitanje da li to može biti samo jedan uvoznik i jedan trgovac. To je jedan od zadataka ove Agencije, a najmanje bi ona to trebala protežirati i ona bi se zapravo trebala boriti protiv toga, a moja je informacija da su baš izabrali jednoga. Ne znam da li je istinita posve. S druge strane, jedan od temelja regulacije i utvrđivanje opravdanih troškova reguliranih subjekata, a u energetici su to poznati jasno, HEP, INA, Plin Acro, na osnovu čega se formira opravdani prihod pojedinog subjekta odnosno cijena pojedinim usluga električne energije npr., topline, plina. Ujedno regulatornu … /Govornik se ne razumije./ … pozvani osigurati uvjete za uspostavljanje i rad tržišta električne energije i prirodnog plina čime bi se omogućilo potrošačima da biraju najpovoljnijeg ponuditelja usluga. Mi smo još daleko od toga. Mi smo još daleko, daleko od toga jer, i ne znam kad ćemo doći do toga. Dakle, dok to riješimo onda bi posao ove agencije trebao biti utvrđivanje načina formiranja cijene temelji koji se formiraju cijene energetskih usluga, osiguranja fer pleja na tržištu, nadzor igrača na tržištu te defiliranje sudionica na samom tržištu. Kako to danas radimo? Vi znate da sve povećanje cijena i goriva i plina i električne energije odobrava Vlada. Postoje valjda određene formule i da sve to odobrava Vlada. Jasno da bi prije nego to Vlada napravili trebalo i napraviti određene stručne podloge na osnovu kojih bi Vlada donijela takova, takove I za te podloge bi bili nadležni baš Hrvatska energetska regulatorna agencija. Sad ja postavljam pitanje. Da li je moguće da je Upravno vijeće HERA-e u razdoblju od nešto više od godinu dana dalo pozitivno mišljenje na povećanje tarifnih stavki za električnu energiju, što je rezultiralo povećanjem cijena bez prethodno stručno utemeljenih analiza izgrađenih od strane regulatornog tijela, dalo ili odobrilo povećanje cijena autoplinarstvu bez donošenja nužnih podzakonskih akata kojima bi bila utvrđena metodologija za izračun opravdanih troškova, tj. način formiranja cijena? Nije riješilo problem distribucije plina, što je rezultiralo nezakonitim povećanjem cijena i tog energenta na pojedinim distribucijskim područjima. Dakle, na ta pitanja bih tražio odgovor kao i na još jedno bitno pitanje. Naime, određenim pravilima i zakonom je odlučeno da član upravnog vijeća ne može biti imenovana osoba koja je pravomoćno suđena za kazneno djelo koje je čini nedostojnom za obavljanje dužnosti člana upravnog vijeća, koje obnaša dužnost zastupnika Hrvatskog sabora ili člana predstavničkog tijela lokalne ili područne (regionalne) samouprave, izvršne vlasti ili koja je u radnom odnosu u energetskom subjektu koji, na kojeg se primjenjuju odredbe zakona u regiji. Od 5 članova vijeća dvoje članova su bili zaposleni prije imenovanja u jednom od subjekata čija je, njihovo, čije je poslovanje u njihovoj nadležnosti. Kao i dvoje još istih koji su bili prije u Vijeću za regulaciju energetskih, za, u a po zakonu su već bili dva mandata i pitanje je mogu li biti još koji mandat, jer zakon ograničava na dva mandata. To su pitanja na koja bih htio odgovor. Jasno moglo bi se govoriti još o puno pitanja tu, ali nije mi namjera, ostavit ću nešto i za drugi put. A sad usput da kažem nešto i da ponovim što sam ponavljao i na prethodnim izvješćima. Mi bi danas trebali biti zadovoljni jer evo počela je osim pripremnih radova izgradnja hidroelektrane Lešće. To je prva hidroelektrana koja se gradi u Hrvatskoj državi, u hrvatskoj neovisnoj državi. Ni jedna nije izgrađena u hrvatskoj neovisnoj državi, sve su izgrađene u bivšoj Jugoslaviji. Vama je isto tako poznati, bar iz ovog što sam ja govorio da mi hidroenergije imamo negdje između 40 i 50% od naše potrošnje. Negdje između 5 i 6 milijardi kilovat sati, ovisno o hidrološkoj godini. I dakle primamo potrošnju ovisno o proizvodnji opet na 40, 40 do 50%. Ostatak pokrivamo proizvodnjom iz termo objekata, iz svih alternativnih objekata i iz uvoza. Starost hidro objekata je kao što sam već kazao vrlo velika. Naši stariji su stari preko pola stoljeća. A najmlađi nešto manje od 20 godina. Kao što reče i kolega Ćosić termo izvori su isto jako stari, izuzev Plomina, to su sve objekti koji su vjerojatno po određenim kriterijima već davno zaslužili penziju. Ja ne znam iz ovog izvještaja, nisam ni vidio kakvi su sad naši odnosi sa Bosnom, jer smo mi imali ulaganja u Bosnu dosta velika, u prijašnjoj državi. Isto tako ne znam kakvi su odnosi sa Slovenijom što se tiče Nuklearne elektrane Krško. Koliko znam struju sad dobivamo, ali da li smo riješili ona dugovanja koja su nastala neisporukom električne energije Hrvatskoj? To ne znam. Isto tako bilo bi puno bolje da opet ovdje govorimo o tome kakva će nam budućnost energetska bit', a ne da razgovaramo iz godine u godinu o izvješćima, jer onaj tko ima energiju taj je gospodar u svojoj kući. Onaj tko bude ovisnik o energiji, ja neću reći da će biti sluga, ali gospodar sigurno neće biti. To vidite iz ovih odnosa koji se događaju već drugu zimu sa plinom prema Ukrajini, ali kada Ukrajini smanje plin onda Europa kašlje i to je ogroman problem. Ja još jedanput moram kazati. Poštivam odluku premijera da onako rezolutno kaže da ćemo ovaj, na Krku graditi terminal jer za naše potrebe u plinu i za razvoj koji smo namjerili, dakle i prema Dalmaciji dovesti plin, mi moramo imati po mom debelom uvjerenju tri izvora: vezu sa istokom preko Mađarske, ove naše bušotine koje imamo na Jadranu i ukapljeni plin na Krku. I ta tri izvora bi nam mogla biti garancija da bi mogli naše potrebe zadovoljiti. Ako to ne budemo imali, onda ćemo i mi kašljat. Hvala lijepo. Hvala. Na redu je klub Nacionalne manjine, gospođa zastupnica Željka Čuhnil. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine predsjedniče upravnog vijeća, kolegice i kolege zastupnici. Klub Nacionalnih manjina podržat će Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije, budući da je ovo izvješće ujedno i izvješće o zapažanjima od značaja za razvoj energetskog tržišta, jednako tako analiza energetskog sektora želimo upozoriti na jedno područje koje na žalost vrlo malo se spominje i u ovom izvješću o čemu sam upozorila i kad je bilo izvješće za 2004. godinu. Naime, ako pratimo znači sektor energetike, električne energije, plina, u svakom slučaju možemo biti zadovoljni. Naime, Hrvatska je u prošloj godini sa Europskom unijom i zemljama jugoistočne Europe potpisala ugovor o energetskoj zajednici

danas evo, a i jučer je na televiziji bilo da ipak je Hrvatska krenula i ugradnju prve hidroelektrane, mislim kao samostalna zemlja. Prema tome mislim da u ova dva područja ne idemo brzim koracima, ali problem rješavamo i zasigurno da se na tom polju čini dosta. Na žalost potaknuta ovdje izvješćem gdje stoji u području izdavanja dozvola da je za proizvodnju bio-goriva izdano izdano nula, odnosno ni jedna dozvola, želim skrenuti pozornost upravo na područje bio-goriva. Naime, jučer je u Ministarstvu poljoprivrede Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti zajedno sa stručnjacima šumarstva, zajedno sa stručnjacima poljoprivrede govorila upravo o ovom dijelu i konstatirano je da u Hrvatskoj na žalost nismo napravili niti prvi korak kada su u pitanju bio-goriva. Naime niti jedan gospodarski projekt koji je apliciran prema domaćim bankama i fondovima nije prihvaćen s obrazloženjem da ne postoje zakonske regulative i kao takav proizvod, a prije svega mislim na bio-goriva, bio-masu i bio-plin nije prepoznat na tržištu i ne može se prodati. Ja mislim da će vjerojatno šumari govoriti o dijelu bio-mase koja ipak je dobila poticaje Europske unije i koja će zasigurno kroz dvije-tri godine dati rezultata. Na žalost kada su u pitanju bio-goriva i bio-plin ako izuzmemo Ozalj koji se temelji na uvoznom ulju i projekt koji pokušava Ministarstvo poljoprivrede definirati na otpadnim uljima, a znamo da ovog časa u Hrvatskoj se sakuplja svega 500 tona otpadnog da je maksimalno moguće na broj stanovništva i kapacitete koje imamo, sakupiti dvije tisuće tona otpadnih ulja godišnje, to nije niti za start jedne ozbiljne proizvodnje bio-goriva. I zato želim upozoriti da bi ova agencija jednako tako u svojim izvješćima trebala ukazati na problematiku da prvo nemamo zakonodavni okvir da bi uopće ta goriva mogla biti na tržištu. Drugo, da bi trebalo ukazati na postojeće potencijale, prije svega poljoprivrede koja ima i kroz neobrađene površine potencijala da barem u prvom dijelu, a na koji nas obvezuje Europska unija možemo proizvesti 30, 50 tisuća tisuća tona bio-goriva, ali svakako sa jednom drugačijom poticajnom politikom koja opet traži normalno regulaciju i novo zakonodavstvo. Mi ovdje jednako tako jučer smo čuli da Hrvatska potiče razvoj stočarstva, da gradimo govedarske farme, da gradimo veće svinjogojske farme i to je svakako za pohvaliti. Ali šta je sa otpadom sa tih farmi? Šta i na koji način ćemo dobiti suglasnosti Europske unije ako neznamo gospodariti sa tim otpadom. Europska unija ne samo da zna gospodariti tim otpadom nego i potiče gospodarenje tim otpadom upravo u pravcu proizvodnje bio-plina, a bio-plin dalje ide upravo u pravcu proizvodnje toplinske energije ili kogeneracije, neću sada govoriti o pojedinim detaljima, ali svakako da smo trebali te korake učiniti. Budući da kasnimo u tom prvom dijelu, mislim da agencija ovdje mora na to ukazivati, mora taj problem ako to već nije postavilo Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zaštite okoliša kao problem, morala bi agencija na to itekako upozoriti. Europska unija danas je krenula već dalje, potiče drugu generaciju bio-goriva, prije svega bio-etanol. Potiče znači usmjeravanje i viška šećera, ali prije svega viška žitarica koje svaka zemlja debelim novcem potiče u izvozu, a s druge strane te poticaje bi mogla zadržati unutar zemlje, usmjeriti ih za proizvodnju bio-etanola pa stvoriti dio vlastite energije i vlastite neovisnosti. Mislim da je to tema o kojoj treba razgovarati, mislim da treba itekako upozoravati. Kažem, polazeći upravo od vas koji vršite kontrolu i proizvodnje, odnosno i distribucije i svakako sagledavate i cijene, a zasigurno vlastita proizvodnja može utjecati i na niže cijene. Stoga vas molim da mi odgovorite kakvi su vaši planovi, ali da li postoji ta mogućnost da u daljnjem dijelu bude većeg angažmana na tom području jer očito niti agronomska niti šumarska struka, odnosno niti ostale struke koje su trebale odraditi taj segment nisu iz nekih razloga Hvala vam lijepo i još jednom naglašavam da ćemo mi Izvješće podržati, ali mislim da uloga ovog segmenta za Europsku uniju je važno. A na kraju, već nas i Europska unija u proizvodni bio-goriva i obnovljivih resursa goriva obvezuje. Jer onog momenta kad smo postali kandidat i kad smo postali, odnosno kad smo počeli pregovarati mi pri kraju svake godine dužni smo dati izvješće o tome što smo u području bio-goriva i što smo u području obnovljivih goriva napravili. Mislim da ćemo dobiti vrlo brzo packu nakon prvog izvješća,

Hvala gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, predsjedniče Upravnog vijeća. U Izvješću se daje jasan pregled zapažanja koja su od značaja za energetski sektor. Stupanje u procesu restrukturiranja energetskog sektora, stanje zakonske regulative. Te ocjene dosegnutog stupnja razvoja energetskog tržišta i javnih usluga kao i usporedbe u odnosu na istovjetne procese u zemljama Europske unije ili zemlje regije. Značajan dio Izvješća posvećen je davanju ocjena u kojoj mjeri su sadašnja zakonska rješenja odgovarajući u odnosu na očekivani razvoj odnosa u energetskom sektoru, nastavak procesa restrukturiranja energetskog sektora kao i prilagodbe strukture i odnosa na energetskom tržištu u odnosima koji vrijede na energetskom tržištu energetskom tržištu u Europskoj uniji. Uvažavajući da je jedan od temeljnih ciljeva otvaranja energetskog tržišta omogućavanje da svi dobavljači energije dobiju jednake transparentne i ne diskriminirajuće uvjete za opskrbu kupaca i obrnuto, te da kupci dobiju pravo odabira dobavljača, jasna je uloga Hrvatske energetske regulatorne agencije kao i čimbeniku reguliranja odnosa na područje energetike te zaštite potrošača. Nedvojbeno je da je Hrvatska energetska regulatorna agencija svojim radom kao i redovitim komunikacijama s Vladom Republike Hrvatske, ministarstvom, tijelima, institucijama Državne uprave, udrugama potrošačkim i javnostima, nastojala povećati informiranost energetskih subjekata i kupaca o promjenama na energetskim tržištima te o mogućnostima koje pružaju tržišni odnosi i regulacije energetskih djelatnosti. Tako je ispunjavala jednu od vrlo bitnih funkcija. Podizanje razine, svijesti i informiranja svih relevantnih sudionika energetskog sektora što je bitan preduvjet za uspješno odvijanje reforme energetskog sektora na našem putu u članstvu Tako je HERA uspostavila ravnotežu prava i odgovornosti u regulatornom sustavu u kojem je ekonomska moć energetskog sektora dovedena u ravnotežu sa regulatornom moći regulirajući agencije i nadgledanja pravosudnim organom koji rješava sporove. Upravo zbog važnosti i uravnoteživanja moći između poduzeća i regulatora bilo je vrlo bitno u ovom početnom periodu osigurati nezavisnost. Konačno, prilagodba organizacije i načina financiranja energetskog sektora i tržišta standardima organizacije i načina funkcioniranja energetskog tržišta u zemljama Europske unije je jedna od ključnih strateških odrednica energetskog razvitka energetskog razvitka Republike Hrvatske. A Hrvatska regulatorna agencija na čelu s upravnim vijećem predstavlja garanciju provedbe tog cilja. Svog svega navedenog mišljenja sam da treba dati pozitivno mišljenje na ovo Izvješće neovisno od predgovora predsjednika i njegovih komentara za koje mislim da predstavljaju njegovo izdvojeno mišljenje. Vjerujem da Upravno vijeće zaslužuje priznanje za dosadašnji rad i povjerenje za sljedeće razdoblje. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Željko Ledinski. Izvolite. **Ledinski, Željko (HSS)** Hvala vam gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo dozvolite nekoliko riječi o ovome Izvješću o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije koja je osnovana prije evo 2 godine. Ovo je praktički prvo izvješće o kojemu govorimo. S obzirom da u tom vremenu ipak Agencija se ekipirala, koliko smo čuli i po broju ljudi, očito da će u budućem vremenu onda i ta izvješća biti sigurno bolja i kvalitetnija i moći će dati odgovor na sve ono što bi se u tom sektoru trebalo događati. mi imamo i naše strategije koje su usvojene i na Vladi i na Saboru, ono što mene osobno čini mi se smeta, a to je da mi te strategije koje postoje posebno energetska bi trebali redovito vršiti njihove revizije. Jer očito da trendovi koji jesu u našem okolišu, u svijetu okolo, se vrlo brzo mijenjaju. Tako da, a to je navedeno i na ovim izvješćima gdje je gospodin Galić ukazuje da postoji dosta nejasnoća u Zakonu o regulaciji energetske djelatnosti pa na stranici 6 i 7 predlaže 12 izmjena i dopuna toga Zakona. A ne navodi se, ako se te promjene ne bi napravile i neko kraće vrijeme, kako će funkcionirati Agencija i da li će to, da li će posljedica tih ne donošenja promjena biti usporavanje ili blokiranje procesa restrukturiranja energetskog sektora u našoj državi. A vjerujem da takvo stanje može imati i negativan utjecaj na pregovore sa Europskom unijom. Zbog toga bi bilo dobro da čujemo i od ravnatelja Agencije, a i od ljudi koji su zaduženi za to da u nekom vremenu koje je pred nama, da li će se naći zajedno sa resornim ministarstvom i predložiti te promjene. Ili da pokušamo ako ne možemo to u okviru svojih ekipa pronaći onda stručne ljude koji su kompetentni za ta područja i da platimo nekim drugim firmama da oni naprave prijedloge tih zakona koji danas su očito, koče razvoj tog cijelog sustava. Vjerujem da ćemo u skorom vremenu dobiti i prijedloge tih zakona, izmjena koje se tu predlažu. Isto tako u samom predgovoru se navodi da je razumije./… dozvola za obavljanje energetske djelatnosti, a iz toga se da zaključiti da stabilni razvoj energetskog tržišta jer je za sve djelatnosti izdana samo jedna dozvola osim za …/Govornik se ne razumije./… i za trgovanje i posredovanje i zastupanje na tržištu energije, njih je više. Tu postavio bih pitanje kako se tumači činjenica da je za opskrbu električnom energijom izdana samo ta jedna dozvolu HEP-u i da li se time zadržava monopol tog poduzeća? Ja sam bio isto u takvoj jednom državnom poduzeću i da znam da često državna poduzeća koja imaju monopol mogu negativno utjecati na druge tržišne utakmice koje bi možda razvile to tržište kvalitetnije, bolje i brže. Kad o tome govorim htio bih spomenuti probleme sa obnovljivim izvorima energije koji se tek sada počinju razvijati. Oni su takovi i zbog toga što je u samoj strategiji energetskoj …/Govornik se ne razumije./… se tek nakon 2015. godine počinju značajnije razvijati. Tek se ove godine počelo nešto osjećati da se o tom području dešava, a to potvrđuje i jučerašnji skup koji je bio već spomenutu ovdje u Ministarstvu poljoprivrede gdje ja kao šumar vidim veliku mogućnost upravo za korištenje energije iz biomase i to u cijelom području naše države. Te energije može imati puno, ona je ekološka, ona se u svijetu koristi kao dio druge energije, kao kompatibilna energija sa ne znam ugljenom azutom gdje smanjuje zagađenje i sve ostalo i sa količinama koje su dosta velike i nisu zanemarive kada bi se dodalo još i ne znam učinci iz privatnih šuma i sve ostalo to bi moglo dati ogromne količine energije i na taj način bi se smanjio i ovaj veliki uvoz koji je danas energija. Ja znam da je danas monopolistima najlakše uvesti tanker nafte mazuta i iz toga proizvesti energiju, kad pogledamo trendove koji jesu danas u svijetu, u Europi barem koliko ja imam informacija vidim da svi koriste upravo te obnovljive izvore energije i to na način da dobivaju tu energiju, da pošto je ona čista energija da se na taj način dopunjuju svi sustavi i tu vidim veliku ulogu te naše regulatorne Agencije koja bi trebala promijeniti postojeće strategije, doraditi ih, a o tome je gospodin Galić čini mi se i govorio u uvodu gdje i u samom dijelovima se to spominje. Isto tako postavio bih još jedno pitanje koje me zanima s obzirom da HEP-ov operacijski, HEP distribucijski sustav je praktički jedini i na njega ima dosta primjedbi. Čak i ovdje smo u izvješću podatak vidjeli da recimo najveći broj pritužbi ima čak 33% za neispravnosti električnih brojila, a to je čini mi se jako puno. Ja sam evo i osobno sam u ovoj godini imao puno kontakata sa HEP-om pa sam imao prilike vidjeti baš svašta, ali to nije za saborsku raspravu, ali očito da monopolisti u našoj državi se tako ponašaju i zbog toga, a s obzirom da je na tu distribucijsku mrežu vezano 75% kupaca što o toj organizaciji takvog načina misli naša regulatorna Agencija. Mislim da bi bilo dobro da upravo od naše Agencije dobijemo prijedloge, onda izmjena toga sustava koji očito nije baš bio do sada najefikasniji, a vjerujem da s obzirom da je sada već IPA tamo 36 stručnjaka i da može dati i pravilna mišljenja i pozivam te ljude da stvarno sugeriraju što je potrebno učiniti da dobijemo kvalitetniji energetski sustav, a upravo ste vi pozvani kao Agencija da to i predlažete i resornom ministarstvu i ministarstvo onda nama i mislim da u kratkom vremenu onda možemo dobiti najbolje pokazatelje da iskoristimo sve potencijalne kapacitete, evo sad je drugi i …/Govornik se ne razumije./… neki dan sam pročitao u novinama napravljen. Prema tome, korištenje tih ostalih obnovljivih izvora energije u suradnji sa postojećim i početak gradnje nekakvih manjih hidrocentrala može smanjiti taj uvoz energenata koji je danas jako velik. Evo zaključio bih time da ću podržati ovo Izvješće koje je kao prvo takovo prezentirano na ovome Domu i da očekujemo za u idućoj godini da ćemo imati i bolje rezultate u tom cijelome sektoru, a vjerujem da će tu stručnjaci iz …/Govornik se Hvala lijepa. I zaključno, u ime predlagatelja gospodin Tomo Galić, predsjednik Upravnog vijeća. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani gospođe i gospodo saborski zastupnici. Ja ću se osvrnuti na neka pitanja koja su iz moje nadležnosti pa ću krenuti prvo na informaciju o tarifnim sustavima iz područja distribucije prirodnoga plina. Dakle, želim samo dati informaciju da je tarifni sustav za distribuciju prirodnog plina i tarifni sustav za opskrbu prirodnim plinom u proceduri donošenja. Dakle, završena su oba tarifna sustava, upućeni su u energetskim subjektima na mišljenje, Energetska regulatorna agencija također sada vrlo pažljivo još prati i sve primjedbe i prijedloge sa terena. Još ćemo jako, jako puno posvetiti pažnje tom tarifnom sustavu, on je vrlo osjetljiv i ja vjerujem da ćemo ga do kraja godine do kada je i zakonski rok donijeti. Dakle i tarifni sustav za distribuciju prirodnog plina, za opskrbu prirodnim plinom, ali također i još dva tarifna sustava iz područja prirodnog plina. Dakle, to je tarifni sustav za dobavu prirodnog plina i tarifni sustav za skladištenje prirodnog plina. Dakle, imamo puno posla još do kraja godine, ali ostalo je ovo vrijeme, mislim da ćemo ga korisno iskoristiti. Sljedeće pitanje koje je bilo upućeno, dakle bio je komentar odnos broja članova, dakle vreda u odnosu na sadašnji broj, dakle mislim da svi vi znadete dakle da je upravo zbog jer je ustroj po prvom Zakonu o regulaciji energetskih djelatnosti bio neprihvatljiv, dakle nije bio sukladan direktivama Europske unije, dakle gdje je energetski institut Hrvoje Požar bio stručna institucija koja je trebala dati podršku u Vijeću za regulaciju energetske djelatnosti. Zbog sukoba interesa to nije bilo bilo više održivo dakle i stoga je i učinjen korak naprijed, dakle donesen je novi Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti kojim je i određeno da Hrvatska energetska regulatorna agencija mora uspostaviti vlastitu stručnu službu koja će se naravno baviti isključivo specijalističkim dakle područjem regulacije energetskih djelatnosti, a naravno da će koristiti sve druge stručne i znanstvene institucije u Republici Hrvatskoj za korištenje onih znanja koje oni specijalistički razvijaju na svojim područjima, a mogu se naravno koristiti i u obavljanju i kreiranju naše djelatnosti, odnosno našega posla. Dakle, sljedeće pitanje je bilo po mišljenje Hrvatske energetske, odnosno Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije na povećanje cijena električne energije da Hrvatska energetska regulatorna agencija odnosno Upravno vijeće dalo je pozitivno mišljenje na prijedlog Ministarstva rada, gospodarstva i poduzetništva i izvršena je detaljna stručna analiza. U to doba još HERA još nije imala vlastitu stručnu službu. Dakle koristila je podršku stručnjaka Energetskog instituta "Hrvoje Požar" ali provedena je detaljna stručna analiza u kojem je jasno dokazano da je zahtjev opravdan i u tom smislu je Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatnorne agencije dalo i pozitivno mišljenje. Zatim sljedeće pitanje bilo je pitanje vezano uz područje obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Dakle uloga Hrvatske energetske regulatorne agencije na tom području je dakle povezana je na način da se kod donošenja svih podzakonskih propisa iz tog područja, da Hrvatska energetska regulatorna agencija odnosno njezino Upravno vijeće daje mišljenje na prijedloge svih podzakonskih propisa iz toga područja. Naši stručnjaci sudjelovali su u izradi svih podzakonskih propisa za koje je nadležno Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. Ono što ja znam jeste da su ti svi podzakonski propisi, to je čitav jedan paket podzakonskih propisa da su pri kraju, završeni, da će se vrlo skoro naći u proceduri donošenja i gdje će naravno i Hrvatska energetska regulatorna agencija dati svoje mišljenje. Ja vjerujem da će to do kraja godine biti donešeno jer dugo se na tome radi. To su naravno i vrlo osjetljivi podzakonski propisi. Radi se o tarifnom sustavu poticanju, potrebno je osigurati određena sredstva za poticanje tih djelatnosti jer to područje obnovljivih izvora ne bi moglo funkcionirati bez poticaja. Naravno to je uvijek vrlo osjetljivo područje. Što se tiče dozvola i otvorenosti tržišta električnom energijom pa i drugim energijama. Jeste izdana je i u ovom izvješću je vidljivo da je izdana samo jedna dozvola za opskrbu električnom energijom no u međuvremenu ovo izvješće je samo za 2005. godinu. Izdana je još jedna dozvola za opskrbu električnom energijom ali koje je izvan sustava Hrvatske elektroprivrede, poduzeću koje je prisutno i u drugim zemljama Europske unije, konkurentnom poduzeću koje će sasvim sigurno kada se ostvare sve pretpostavke a to je donošenje kompletne regulative iz područja elektroenergetike a upravo sada je u tijeku donošenje i zadnjih podzakonskih propisa iz toga područja. Možemo sa sigurnošću reći da će do kraja godine kompletna regulativa iz područja elektroenergetike biti donešena i da će time biti stvorene pretpostavke, stvorena pravna pretpostavka za otvoreno tržište električnom energijom u Republici Hrvatskoj. Naravno, sada je pitanje cijene i pojave konkurenata. To je sada jedno drugo pitanje ali da su sve druge pravne pretpostavke će biti s time ostvarene. To je jedan važan preduvjet jer bez toga ne bi bilo moguće. I na posljednje pitanje koje sam ja registrirao iz moje nadležnosti pitanje vezano uz zaštitu kupaca i kvalitetu energije, dakle pritužbe kupaca. I kupci su počeli prepoznavati Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju. Moram reći da mi i možda i namjerno nismo se jače predstavili prvenstveno radi kupaca javnosti zbog toga jer nismo bili ekipirani međutim sada kako smo se i stručno ekipirali mi ćemo sve više dati do znanja i kupcima da mi postojimo jer oni naravno u nama vide određenog subjekta koji će štititi njihov interes. Naravno oni su slabija strana u odnosu na energetske subjekte. Naša je zadaća štititi i energetske subjekte ali i kupce i naravno da ćemo posebnu pažnju posvetiti kupcima kao slabijoj strani koja naravno ne može jednako se nositi sa svim tim problemima kao što se mogu energetski subjekti. Dakle, kupci su nas također prepoznali. Dolaze zahtjevi k nama, mi ih vrlo pažljivo obrađujemo i nastojimo sve

Raspravu dakle nećemo započinjati sljedeću točku dnevnog reda nego nastavljamo u 15,00 sati sa Prijedlogom nacionalne populacijske politike a potom i Prijedlogom zakona o volonterstvu. Hvala. Hvala.